Poštovane kolegice, poštovani kolege zastupnici nastavljamo sa popodnevnim radom sa pojedinačnom raspravom. Na redu je poštovana zastupnica Ingrid Antičević-Marinović. Izvolite poštovana zastupnice. Zahvaljujem se poštovani gospodine predsjedniče, poštovane kolegice i kolege. Konačni prijedlog Zakona o dopuni Zakona o posredovanju pri zapošljavanju i pravima za vrijeme nezaposlenosti mali je zakon. Neznatne su izmjene koje su doživjele ovdje velike kritike, ali vjerujem ne samo s ovim izmjenama nego sa primjenom prije svega cjelokupnog zakona kao i sa najavljenim izmjenama Zakona o poticanju zapošljavanja kao i Zakona o mjerama aktivnog zapošljavanja da ćemo skupa sa ostalim Vladinim mjerama ispuniti svoje obećanje, odnosno ono što građani od svake vlasti a posebno socijaldemokratske očekuju da omogući zapošljavanje. Odmah ću reći da želim upravo i da će toga sigurno i biti da kod ovog zakona onaj drugi dio njegovog naslova koji određuje i njegov sadržaj, a to je da se manje bavimo tijekom vremena pravima za vrijeme nezaposlenosti, ne zato što to ne želimo učiniti nego zato upravo zbog toga da tih nezaposlenih bude što više, a da upravo ovaj zakon kao i čitave Vladine mjere usredotoče se upravo na svoje osnovno poslanje da učestvuju svojim aktivnim mjerama u posredovanju o zapošljavanju. Ono što je ministar uvodno i rekao kako upravo u uvodnom slovu, a to je da se velike zadaće očekuju ne samo u ovom završnom pristupnom razdoblju Hrvatske EU nego nakon punopravnog članstva posebno očekujemo i očekuju nas sredstva iz Europskog socijalnog fonda kao jednog financijskog instrumenta EU za ostvarenje strateških ciljeva politike zapošljavanja i da jednako tako i sam naš fond mora izvršiti i takvu spremnost i takvu pripremu. Ne samo normativnu nego još prije svega sadržajnu, a i onu koja je spremna, koja to želi i ostvariti. da Europski socijalni fond prije svega potiče ulaganje u ljudske resurse, unapređivanja vještine radne snage, prilagodbe gospodarskim promjenama, produktivniju organizaciju rada, ciljane znanja i vještine zapošljavanje i obuke. Zatim poboljšanje pristupa tržištu rada kroz modernizaciju i jačanje institucija aktivnim mjerama zapošljavanja, socijalnu uključenost koja se odnosi na osjetljive skupine što je posebno bilo i naglašeno. A ja bih ovdje rekla prije svega ponovno naglašavajući ravnopravnost muškaraca i žena jer znamo onog trenutka kada su žene u Hrvatskoj počele gubiti posao to je bio prvi veliki znak krize i uvijek je to tako i nažalost u svim sustavima. Podržati rad službi dakle za zapošljavanje, a to će biti omogućeno i kroz velika sredstva jer financiranje nakon pristupanja EU stoji stoji Hrvatskoj na raspolaganju ogromna sredstva. Naravno da to ovisi od Hrvatske, ali i od umreženosti ne samo resornog ministarstva nego jednako tako prije svega o umreženosti prije svega evo i s našim Ministarstvom za za europske fondove da budemo spremni da se ta sredstva i povuku. Ono što mnogi kritizirajući danas ističu, i ja vjerujem evo gospodine ministre da to treba ne otrpjeti nego da to treba i poslušati. I da mnogi među njima, ja ću reći ima jer nevjernih Toma uvijek je bilo i bit će. I to ljudi čine zato što su godinama bili izvarani, svi su obećavali, a nitko to učinio nije. Ono s čime se vi susrećete u Vladi, a posebno vi u ministarstvu na čelu s vama gospodine ministre što krećete istinom, a to znači da se zaista nešto želi i učiniti. I gotovo svakodnevno objavljivanje broja nezaposlenih ljudi jeste suočavanje Hrvatske s istinom. Tko vas napada? Oni koji daju danas genijalne ideje destrukcije i apatije, oni koji su imali priliku da nešto učine, a za to vrijeme Hrvatsku su doveli samo u neprilike i iskazali se samo svojim destruktivnim genijem. Oni koji se sada Hrvatskoj rugaju da je krezuba, a sami su joj izbili zube. Ja vjerujem gospodine ministre da vas takve kritike neće dekoncentrirati na ovom putu koji je ne važan i prevažan nego koji je za Hrvatsku sudbonosan. Ono što također bih željela reći i napomenuti, čega ste i sami svjesni, a to je ono udruženo i ja bih rekla interdisciplinarno djelovanje naših ministarstava da se prije svega to vidimo da i ministar financija već kroz poreznu reformu čini, ali i čitav niz drugih mjera, da se poveća u Hrvatskoj produktivnost. Dosta je bilo deindustrijalizacije Hrvatske i to se pokazalo dakle da sve zemlje koje su uspjele, odnosno pokušale se izvući iz krize da su se ponovno vratile industrijalizaciji. Dakle, Hrvatskoj treba industrijska politika, Hrvatskoj treba proizvodnja, industrija, a ne financijska industrija koja je gotovo kompenzirala manjak sve industrije u Hrvatskoj. I još nešto ću samo reći, evo naši prijatelji, jer je to jako važno, mislim da se zapošljavanje u jednoj zemlji bez globalizacije kao što je bila globalizacija financijskog tržišta, i ovo nije pitanje samo Hrvatske, odnosno naša snaga ovisi koliko će i naši prijatelji u Europi uspjeti. Prije svega oni gdje imamo sestrinske stranke i koji su u mogućnosti da vladaju i da svojim zemljama, svojim građanima ponude nešto novo. Evo primjerice i u Francuskoj, ja neću govoriti o čitavom nizu mjera, ali jedna koja će se sigurno i koja se mora dogoditi u Hrvatskoj i koja se navješćuje, ali ja ću je ponoviti kao što su to učinili Francuzi. Uveli su porezne olakšice na bonus kulture, a oni koji budu zaposlili najmanje 2 diplomirana stručnjaka bit će sasvim oslobođeni poreza. Bankama koje investiraju razvoj domaćeg gospodarstva će se porezne olakšice. A bankama koje se bave samo novčanim transakcijama će ih povećati, vrlo, vrlo jednostavno. Naravno da će tu otpora biti dosta. Naravno, da i pošto ste počeli od samog početka govoriti istinu najveću i najneugodniju istinu u kojoj vi niste sudjelovali, ali koja je temeljna baza. Dakle, kao liječnik, to vam je i kao humanist što ste napravili dijagnozu i jedino dakle, na takav način moći ćemo liječiti bolesno društvo u kojem zdravi ljudi ne rade. Dakle, moći ćemo govoriti o zdravom društvu u kojem zdravi rade, bolesni, u kojima se država o bolesnima brine. Hvala lijepa. **Leko, Josip (SDP)** Hvala i vama poštovana zastupnice. Na vaše izlaganje imamo prijavljene 2 replike. Prva je replika poštovanog zastupnika Josipa Borića. **Borić, Josip (HDZ)** Hvala lijepo gospodine predsjedniče. Pa evo, nisam mislio replicirati, ali je gospođa Antičević nas na neki način gotovo i prozvala gledajući ovu stranu, rekavši da se mi rugamo ovoj državi da je krezuba. Pa me to prisjetilo na jedan trenutak, tj. što čini vlast od ljudi, tj. kad su u opoziciji a kad postanu vlast. Vratit ću se u 2010. godinu, 3 mjesec 2010. brojka nezaposlenih 317625. Klub SDP-a tada kaže bivšoj predsjednici Vlade neka taj broj uzme kao broj telefona, 317625, broj nezaposlenih. Desetak dana nakon toga, jedna uvažena estradna zvijezda pojavljuje se na modnoj reviji i nosi broš sa tom istom brojkom 317625. Mi smo čuli danas, da je evo, to je bio 3 mjesec 2010., danas smo čuli da je ta brojka evo već za 1 ili 2 dana opet na toj brojci. Pa evo ja koristim priliku, kad se već svi rugamo, a ja tvrdim da se ne rugamo, jer govorimo ono što je činjenica, što je istina, da bi bilo dobro da ta gospođa koja je tada stala u obranu tobože naroda i nezaposlenih, ponovno stavi taj broš. Pa da onda shvatimo gdje smo i na koji način se vodi politika prema zaposlenima. Mislim da, evo da sam dovoljno rekao u tom dijelu, tko se ruga i tko se ne ruga. Jer ako je netko bio neugodan upravo po pitanju nezaposlenosti, kada je nezaposlenost tada u tom vremenu rasla za 300,400 ljudi dnevno, a danas čujemo da je to 500 ljudi. Danas je to uspješna politika, danas se uspješno vodi politika prema nezaposlenima, a tada je to bila katastrofa. To je odnos kako čovjek postaje način i u opoziciji ili na vlasti ponašanja su različita. Hvala i vama poštovani zastupniče. I odgovor na repliku poštovana zastupnica Ingrid Antičević-Marinović. **Antičević Marinović, Ingrid (SDP)** Odgovorit ću vam na repliku koja je samo u formalnom smislu replika, jer vi niste ništa replicirali, niti ste meni replicirali, nego replicirate i obraćate se pjevačici o kojoj se kao muškarac toliko hrabri da se ne usudite ni spomenuti ime, te hrabre odvažne osobe Severine Vučković. Dakle, toliko o vašoj hrabrosti. Ali da govorite, dakle da 8 godina sustavnog uništavanja hrvatskog društva i spominjete ovdje, govorite da se u 8 mjeseci moglo učiniti ne znam što, onda vi u stvari podcjenjujete sebe i sve ono što ste činili, a činili ste negativno. Dakle, da ste radili samo 4 godine, a ne ne 8 godina uzastopno onda sigurno da bi i napredak, odnosno da bi i takve negativne posljedice mogle biti brže sanirate. Ali evo, replicirajući, odnosno odgovarajući vama na repliku ja ću se još jedanput obratiti i gospodinu ministru, da slušajući sve ovo, to su suočavanje s istinom je bolno, gotovo da nas dovodi do onih biblijskih vremena. I neće biti lako opstrukcije će biti na svakom koraku, zato što ste se usudili reći istinu, zato što svaki dan govorite koje su posljedice toga. Ali i naša spremnost i po tome ćemo se cijeniti hoćemo li to uspjeti ili nećemo. Dakle, išli su plačući, noseći sjeme sjetveno, vraćat će se s pjesmom noseći klasje svoje. Kažem, vjerujem u to, da će se to učiniti jer upravo istina s kojom ste krenuli govori da će tomu zaista i biti tako. Štovani gospodine predsjedniče Sabora. Moja replika, eto uspjet ću izustit ime gospođi Ingrid Antičević. Ovaj, nije baš lako njoj replicirati moram priznati, ali evo nekako sam smogao hrabrosti za izustit ime. Gospođo Ingrid Antičević-Marinović, vaša Vlada ništa ne razumije to je moja replika vama. Vaša Vlada, ova Vlada i naša i moja Vlada, ali je Vlada ove prominijencije političke, ne shvaća, ovo će biti bit političkih proces u Hrvatskoj i bit političke krize u Hrvatskoj i u svijetu. I zato neće ništa riješiti. Na koncu će Hrvatski na neki način, neću reći glave, ali prosperiteta i oporavka, jer neće ništa riješit. Kao što su komunisti obećavali, bit će bolji život u neka bolja vremena kad bude. Tako sada vaša Vlada obećava, bit će za 3 mjeseca bolje, pa onda za 6 mjeseci, pa ste došli već sad na 13 godinu i već ste počeli govorit o 15 godini. Znači, ništa niste napravili. Godinu dana je prošlo od vaše vlasti, nezaposlenost gospođo Antičević-Marinović rapidno raste, ovaj raste nezaposlenost. Vi nemate ništa u vašim glavama, u vašim planovima, nego samo stvarati nove nezaposlenost i uvodit nove poreze. Vi ne shvaćate uništili ste poljoprivredu svojim intervencijama, ne shvaćate da je recimo u okviru ove 2 minute što mogu reći, da je poljoprivreda jedini proces koji se u godinu dana može dati dvije žetve ili koji se može voditi na taj način da možete u istoj godini ako hoćete sa 5 milijardi zaposlit recimo 100, 200 tisuća ljudi. To je jedino što Hrvatska može uz turizam, ali u poljoprivredi. To ste, tome ste stali na kraj poljoprivredi. Znači, dižete poreze i sve radite da nezaposlenost raste. Nije slučajno to da nezaposlenost raste. I ova Vlada nema nikakvog plana, nema ideje, nema instrumenata, ne stvara instrumente, ništa ne radi, (HDZ)** Tražite moju izjavu za godinu dana, bit će 400 tisuća nezaposlenih, a nakon 4 godine vašeg mandata 2003. bilo je isto nezaposlenih kao i dana u uvjetima kada je BDP rasao, kad nije bilo svjetske krize, kada je sve išlo na ruku da se izvrši to zapošljavanje. Odgovor na repliku poštovana zastupnica Ingrid Antičević-Marinović. Izvolite poštovana zastupnice. **Antičević Marinović, Ingrid (SDP)** Pa nastojat ću odgovoriti na način kako ste vi uputili repliku, ona je puna diskvalifikacija, ali vi ne polemizirate argumentima nego etiketama. Pa tako kažete nemate ništa, Vlada nema ništa u svojim glavama, da ste vi imali toliko u svojim glavama koliko u svojim džepovima sigurno se Hrvatska u ovakvom trenutku ne bi našla. Vraćali ste se također i na komunizam pa kažete šta je on učinio. Pa evo školovao je jednog Duju Marasovića. Ja vjerujem da će ova Vlada školovati mnoge mlade ljudi koji će naći ovdje svoje mjesto i svoje zaposlenje. **Leko, Josip (SDP)** Nastavljamo sa pojedinačnom raspravom. Poštovani zastupnik Domagoj Hajduković. Nema ga u dvorani gubi pravo rasprave o ovoj temi. Sljedeća zastupnica je poštovana Jadranka Kosor. Nema je u dvorani gubi pravo rasprave o ovoj temi. Sljedeći je poštovani zastupnik Božidar Kalmeta. Izvolite poštovani zastupniče. **Kalmeta, Božidar (HDZ)** Hvala gospodine predsjedniče. Gospodine ministre, kolegice i kolege.

ali ne zato što ovaj zakon ima praktički jedan članak kojim se i što po meni nije problem u kojem se uz ravnatelja dakle otvara mogućnost i tri pomoćnika, pretpostavimo jedan za ekonomske poslove, drugi za pravne poslove i treći za posredovanja pri zapošljavanju jer je to već jednom ako se ja dobro sjećam ne znam prije koliko godina tako i bilo i u samom obrazloženju piše da će to pa i ministar je rekao povećati efikasnost upravljanja zavodom i mislim da to nije problem i ne bi trebao biti problem dvije ili tri osobe ako će to doista pomoći da zavod radi bolje. Ono što ja mislim i što mi mislimo da je trebalo napraviti a držimo da je ovaj zakon o posredovanju pri zapošljavanju kao i onaj zakon koji je prije kolegica spomenula o poticajima i zapošljavanja i mjere aktivne politike zapošljavanja držim da su to u ovom trenutku vjerojatno najvažniji zakoni i ako ne najvažniji onda sigurno među najvažnijim mjerama koje treba Vlada donijeti. Mislim da je trebalo to objediniti i da je danas kada mijenjamo ovaj zakon u kojem ćemo imati uz ravnatelja i tri pomoćnika da je trebalo raspraviti možda i još neka bitna i suštinska pitanja i kroz ovaj ali i kroz ova dva zakona odnosno jedan zakon i jednu mjeru da je to možda onda cjelokupno to sagledati i onda bi vjerojatno bilo i konstruktivnije i konstruktivnije rasprave sigurno i iz klubova pretpostavljam. Ja ću jednu stvar samo još upozoriti, a to je da je nedavno i mijenjan statut Hrvatskog zavoda za zapošljavanje. Taj statut donosi upravno vijeće i člankom 15.statuta mijenja naziv središnje ustrojstvene jedinice i središnje službe u središnji ured i naziv područnih ustrojstvenih jedinica iz područnih službi u područne urede, a člankom 44.je određeno da načelo područnog ureda umjesto dosadašnjeg pročelnika bude predstojnik, a do izbora novog predstojnika da sadašnji pročelnici budu vd a onda će se raspisati natječaj za nove predstojnike odnosno to su ustvari pročelnici pa ćemo imati ili stare pročelnike koji će postati predstojnici ili ćemo imati nove predstojnike, a praktički sve to samo zbog izmjene imena jer više kaže nije pročelnik nego će biti predstojnik. No dobro. Ali iskoristit ću priliku već kada razgovaramo o ovom zakonu da kažem i nekoliko riječi riječi i prijedloga vezano za ovaj i za ove zakone koje sam reko da su po meni vrlo važni i bitni u ovom trenutku kada imamo veliki broj nezaposlenih i čujem to kao zastupnik i kao primjedba mislim da stoje. Jedna od primjedbi je recimo kada se radi o stručnom osposobljavanju bez zasnivanja radnog odnosa ili tzv. pripravničko stažiranje mislim da ne bi bilo loše da se kod tih zapošljavanja nešto i podigne ta mjesečna naknada ne znam za koliko i znam da je to financijski problem ali ne bi bilo loše, mislim da je sada premala. Ali možda i važnije od toga da se ponište uvjeti dužine čekanja na evidencije. da bi netko postao i mogao proći to pripravničko stažiranje mora imati 90 dana evidencije u HZZ-u i ne smije imati više od godine iskustva. sada imamo problem recimo neki studenti dok studiraju rade ljeti razno razne poslove ili kao konobari ili neke druge poslove i tako nakupe možda i više od godina radnog staža i onda nemaju pravo na ovo stažiranje, tako da mislim da bi trebalo to pripravničko stažiranje omogućiti svim osobama koji nisu odradile staž u struci bez obzira na uvjete dakle i ovih 90 dana u evidenciji i ovih godinu dana koje moraju imati sada kao uvjet da bi mogli stažirati. Drugo, mislim da bi kod ovih mjera financijske podrške poslodavcima također trebalo ublažiti malo kriterije jer sada se gleda da oni moraju imati jedan uvjet da nisu otpuštali radnike u zadnjih 12 mjeseci, da su pozitivno poslovali, ajde to je uredu a pogotovo je uredu da ne duguju Poreznoj upravi, ali evo možda ne bi bilo loše da se nezaposlenim osobama kao prekid u evidenciji ne računa sezonski rad i rad kraći od tri mjeseca jer oni također nemaju pravo. ne bi bila loša, a to je kada su u pitanju mjere za poticanje zapošljavanja da se malo gleda i regionalno jer nisu svi krajevi Hrvatske gospodarski neću reći isti nego nije u svim krajevima Hrvatske jednako gospodarstvo to je prvo. Drugo nije u svim krajevima Hrvatske potreba za recimo sezonskom radnom snagom, negdje je ljeti negdje je zimi itd. mislim da bi se tu trebali više uključiti u županije i da bi u tom smislu ta problematika zapošljavanja kada se gleda trebala gledati i regionalno odnosno gledati regionalne raznolikosti. Isto tako ima primjedbe da je loša suradnja između Inspekcije rada i Hrvatskog zavoda za zapošljavanje pa bi možda i to trebalo napraviti. U svakom slučaju mislim ali dobro ministar je najavio da će Zakon o poticanju zapošljavanja vrlo skoro ići na Vladu, onda jasno i na Sabor pa će tako biti prilike govoriti o ovim nekakvim konkretnim mjerama. Ali sve u svemu mi držimo evo u klubu da je trebalo uz ono što je rekao kolega Popijač, da je trebalo možda već sad, ako je moguće danas, kad raspravljamo i o ovim izmjenama koje će kako piše u obrazloženju pridonijeti efikasnijem upravljanju zavoda, da je možda trebalo raspraviti, ne možda nego da je sigurno trebalo raspraviti i o Zakonu o poticanju zapošljavanja kao i o mjerama aktivne politike zapošljavanja. Hvala lijepo. Hvala i vama poštovani zastupniče. Imamo na vaše izlaganje prijavljenu repliku poštovanog zastupnika Zorana Vinkovića. Izvolite poštovani zastupniče. **Vinković, Zoran (HDSSB)** Uvaženi zastupnik je spominjao i neke druge zakone koje će ovaj broj bez obzira tko ga nosio kao telefonski, ali možemo se svi složit da je danas ovaj broj nezaposlenih izuzetno velik, a budući da je spomenuo niz drugih zakona koji nisu toliko direktno vezani uz ovaj, jer ovaj po meni neće doprinijeti smanjenju nezaposlenih nego smanjit će za 3, 4, 5 taj broj. Ali npr. država koja želi pokrenuti gospodarstvo ta onda sigurno ne ulazi u postupak podizanja PDV-a jer to nisu napravile niti ekonomski jače zemlje kada su htjele pokrenuti dodatno svoje gospodarstvo. Najbolji primjer je Njemačka koja je smanjila PDV. To je jednostavno zakon spojenih posuda, manja cijena proizvoda, veća potrošnja, time je veća proizvodnja. Tu je i onaj zakon o investicijskom okruženju i pomoći prilikom investicija. Također ga ne smatram revolucionarnim, podržali smo taj zakon, a radi se svega o 15 milijuna kuna iz dvaju ministarstava. Dakle o jednoj simboličnoj mjeri koja namjerava potaknuti investicije na području Republike Hrvatske u malom i srednjem poduzetništvu. A sad ponavljam svoje pitanje ministru jer čitajući ovu dopunu zakona stoji da će pomoćnike ravnatelja imenovat Vlada Republike Hrvatske na prijedlog ministra nadležnog za rad. E sad ja ne znam da li će on čekat objavu kao ministar u Narodnim novinama pa onda predložiti ministre Vladi, a ja vjerujem da on već zna i broj pomoćnika i znaju kako se zovu i zna odakle dolaze, iz kojih političkih stranaka i to je to. A ovaj zakon jednostavno ne može smanjiti broj nezaposlenih, osim za taj broj za koji evo kaže ministar da ne zna ni on koliko će pomoćnika biti. **Leko, Prelazimo na sljedeću pojedinačnu raspravu. Pozivam poštovanog zastupnika Željka Mirković. Izvolite. **Mirković, Željko (SDP)** Gospodine predsjedniče, gospodine ministre, kolegice i kolege. U Konačnom prijedlogu zakona o dopuni Zakona o posredovanju pri zapošljavanju i pravima za vrijeme nezaposlenosti iza članka 67.a dodaje se članak 67.b koji glasi, a čuli smo ga danas u cjelodnevnoj raspravi. Znači, ravnatelj zavoda ima jednog ili više pomoćnika ravnatelja. Pomoćnike ravnatelja imenuje Vlada Republike Hrvatske na prijedlog ministra nadležnog za rad. Broj pomoćnika ravnatelja, djelokrug rada, ovlasti i odgovornosti pomoćnika ravnatelja utvrđuje se statutom. Dakle, Zakonom o posredovanju pri zapošljavanju i pravima za vrijeme nezaposlenosti uređuje se posredovanje pri zapošljavanju, profesionalno usmjeravanje, obrazovanje u cilju povećanja zapošljavanja radne snage, osiguranje za slučaj nezaposlenosti, aktivno djelovanje na tržištu rada u cilju poticanja prostorne i profesionalne pokretljivosti radne snage, novog zapošljavanja i samozapošljavanja, izvore sredstava za djelatnosti HZZ-a te ustroj, upravljanje i obavljanje djelatnosti zavoda. djelatnosti zavoda. HZZ vodeća je institucija na hrvatskom tržištu rada, a predstojeći ulazak Hrvatske u Europsku uniju svakako predstavlja poticaj za reformu tržišta rada u skladu sa smjernicama Unije. U skladu s tim bit će potrebna i adekvatna koordinacija radi otvaranja tržišta rada da bi naposljetku došlo do integracije sa europskim tržištem. Funkcija jednog ili više pomoćnika ravnatelja Zavoda za zapošljavanje trebala bi tome doprinijeti. Što bolja koordinacija bit će nužna i iz razloga što je pred samom Europom razdoblje izazova što se tiče zapošljavanja, a na što je nedavno upozorio švicarski Adecco, najveća svjetska agencija za privremeno zapošljavanje. Predstojeća razdoblja izazova posljedica su činjenice da se najveća tržišta rada Francuska, ali i ostale članice euro zone suočavaju sa paralizirajućoj dužničkom krizom. Slijedom toga europska tržišta rada slabe. U pogledu zapošljavanja i socijalnih pitanja u Europskoj uniji postoje dva temelja politike zapošljavanja i socijalne politike. To su Europska strategija za zapošljavanje o stvaranju novih radnih mjesta i strategije za reformu tržišta rada te socijalna agenda kojoj je cilj osigurati da svatko u društvu ima pogodnosti od rasta Zajednički ciljevi, kao i pojedinačni prioriteti politika zapošljavanja zemalja članica definirani su višegodišnjim smjernicama za zapošljavanje oko kojih su se složile sve zemlje članice. Smjernice za zapošljavanje ujedno su temelj nacionalnih programa reformi, a usmjerene su ka pomicanju znanja i inovacija te stvaranju novih radnih mjesta. Kroz smjernice za zapošljavanje zemlje članice se obvezuju na zajedničke prioritete privlačenja većeg broja ljudi uz zapošljavanje, zadržavanje više ljudi u radnom odnosu, povećanja ponude radne snage, modernizacije sustava socijalne zaštite, poboljšanja prilagodljivosti radnika i poduzeća te na veća ulaganja u osiguravanju boljeg obrazovanja i vještina. Smjernice teže ka kombinaciji i fleksibilnosti tržišta rada sa sigurnošću zapošljavanja i priznavanjem uloga socijalnih partnera. Zalažu se za cijene rada i mehanizme za utvrđivanje nadnica koji su prilagođeni zapošljavanju te za širenje i poboljšanje ulaganje u ljudski kapital i prilagođavanje sustava obrazovanja i osposobljavanja zahtjevima za novim vještinama. Nakon ulaska Hrvatske u Europsku uniju Zavod za zapošljavanje imat će važnu ulogu u mjerama politike zapošljavanja, osobito u suradnji s Europskim socijalnim fondom koji kao jedan od strukturalnih fondova Europske unije između ostalog potiče i povećanje zaposlenosti te podizanje spremnosti radne snage i gospodarskih subjekata za suočavanje s izazovima na globalnom tržištu. Nema sumnje da će biti potrebno efikasnije upravljanje zavodom, a funkcije pomoćnika ravnatelja zavoda svakako bi trebale tome pridonijeti. Što se tiče Europskog socijalnog fonda, on predstavlja glavni financijski instrument Europske unije za ostvarivanje strateških ciljeva politike zapošljavanja. U skladu s tim fond osigurava podršku europskim regijama koje su pogođene visokim stopama nezaposlenosti. Intervencije koje se financiraju iz fonda uključuju i produktivniju organizaciju rada te podršku u radu službi za zapošljavanje i njihovo umrežavanje sa istraživačkim centrima. Pošto će zavod nakon ulaza Hrvatske u Europsku uniju usko surađivati sa europskim socijalnim fondom to je još razlog više za podizanje njegove efikasnosti na što višu razinu kako bi Hrvatska što što bolje mogla iskoristiti nove mogućnosti koje joj se otvaraju u pogledu aktivnosti vezanih uz politiku zapošljavanja, te socijalna pitanja. Efikasnijim djelovanjem zavod bi ujedno ojačao i administrativne sposobnosti u javnom sektoru, području gospodarstva, te tako ujedno i u području zapošljavanja i socijalne politike. Prva je replika poštovanog zastupnika Josipa Borića. Izvolite poštovani zastupniče. **Borić, Josip (HDZ)** Hvala lijepo predsjedniče. Pa evo, ponukan sam jednom rečenicom koju je izgovorio gospodin Mirković da će ulazak, predstojeći ulazak Hrvatske u Europsku uniju biti poticaj za zapošljavanje. Mladi su već na neki način odgovorili na tu konstataciju. Ovih dana na Facebooku je osnovana grupa mladih "Napustimo Hrvatsku" koja do današnjeg dana ima preko 40000 lajkova, koja je jasno možda najbolje oslikava politiku rada u Republici Hrvatskoj. Svega kažem desetak mjeseci nakon nove Vlade u Republici Hrvatskoj. Mladi su počeli napuštati Hrvatsku i mislim da njima ovi poticaji koji dolaze kroz ovakve zakonske oblike jednostavno pomoći ne mogu kao što nisu pomogle ni sve one silne mjere koje su tako medijski i bombastično najavljene od stažiranja, od volontiranja, od naknada od 1700 kuna, javnih radova itd. Činjenice ministre govore drugačije. Mi svakog dana imamo sve više zaposlenih, a kad bi ušli u statistiku činjenica jest da je ova 2012. najgora godina po pitanju nezaposlenosti od 2003. godine. Veljača ove godine 343 000 nezaposlenih. Ova vlast je otišla, prethodna vlast je otišla sa 315000 nezaposlenih na kraju 12 mjeseca 2011. godine. To je bila ostavština. Danas je taj broj premašen a tek smo u 10 mjesecu. Slobodno možemo

ne bih se htio ponavljati kao što je i prije već bilo govora i vraćati se u dalju ili bližu prošlost. No, svjesni smo svi ovdje da je to dio naslijeđa. Međutim, ova Vlada barem pokušava mjerama riješiti stvari i ja sam uvjeren da ovaj put kojim je krenula pogotovo Ministarstvu rada i ovaj zakon je jedan kotačić u cijelim tim mjerama koje Vlada poduzima kako bi se riješilo to goruće pitanje nezaposlenosti. Smatram da smo naslijedili ovo iza vlasti HDZ-a osam godišnje. No, međutim treba biti iskren i pošten i reći da je to sve posljedica još i od prije pretvorbom i privatizacijom tako da kažem ne treba sve sada svaliti na ovih 8, 9 mjeseci koji su iza nas. kolega Mirković. Vi ste mi nekako naišli, a u stvari ostao sam dužan gospođi antičević, pa ste vi sada na neki način ćete platiti. Nisam mogao sve izgovoriti u ona dva minuta. Budemo mi čekali, ovdje se stalno provlači. Čekamo spasenje ulaskom u Europsku uniju. Od tamo će doći nekakvi novci i to će zaposlit Hrvate. o čemu vi govorite gospodo? Potaknite svoju Vladu da promijeni politiku, da bi na neki način bio uspješan oporavak Hrvatske, izlazak iz ekonomske krize koju svi željno iščekujemo, koju bi svi željeli. Ako mi budemo čekali na novac iz Europske unije ostat će, bit će u Hrvatskoj 4 milijuna nezaposlenih i mi ćemo ovdje ostati bez posla. Jer ti novci ako budu stizali stizat će u tim terminima za pet, deset godina oni će dati nekakav efekt. Nikako kroz ove godinu, dvije dana ili tri. A to vam ja valjda jasno. Ostavite se Europe i fondova iz Europske unije. Moramo danas napraviti nešto. Jučer smo morali napraviti i te politike razmatrajmo i podržat ćemo, ja ću podržati ono što je konstruktivno i što bi otvorilo jedno novo radno mjesto. Ali kako ćete otvoriti kad ste programirali sve ono što jedna država što je kolega Vinković rekao ne radi kada je u krizi. Morate da bi ostvarili, podigli zaposlenost smanjiti poreze, napravite sve da se izvuku novci iz džepova, iz banaka i da idu u opticaj, u proizvodnju. A sve ste napravili da zakočite proizvodnju, da zakočite investicije, da zakočite ulaganja i da narod drži u bankama ili u džepovima. Ja ima 100 tisuća eura, pa neću kupit stan jer ću morati na njega platiti porez i stoje mi na banci. A ako bi me država stimulirala da radim to, da kupujem stan plaća se PDV na beton itd., sve znate. Potpuno krivu politiku vodite. Hvala. Odgovor na repliku poštovani zastupnik Željko Mirković. Izvolite iskoristiti ih i djelomično poboljšati ovu situaciju. Ja se nadam da će se to stanje ubrzo popraviti ulaskom u Europsku uniju bez obzira što se povećava tržište rada i da nekakvih sadašnjih ne znam 4 milijuna dolazimo na tržište rad od 500 milijuna. Tako da kažem da ispočetka vjerojatno neće biti lako, ali ali da se otvaraju mogućnosti za mlade i obrazovane ljude da nađu svoje mjesto pod suncem kako bi se spriječio daljnji odlazak iz Lijepe naše. Hvala. Hvala lijepa. Iscrpili smo listu prijavljenih zastupnika za raspravu u trajanju od 10 minuta. Pozivam ministra rada i mirovinskog sustava poštovanog Miranda Mrsića da da završnu riječ. Izvolite. Poštovani predsjedniče Sabora, poštovane zastupnice i zastupnici. Da bude zapisano brojke su brojke. točno je, u 12 mjesecu je bilo 315000 ljudi na Zavodu za zapošljavanje, ali u istom trenutku je bilo 15000 ljudi izbrisano jer su bili u nekom procesu obrazovanja. Prema tome, to je točna brojka nezaposlenih. Jer oni koji su u procesu obrazovanja su i dalje nezaposleni. S druge strane kad govorimo o brojkama u veljači je bilo oko 350000 nezaposlenih. Ne možete reći da je to posljedica politike ove Vlade, nego to je očito politika koja 8 godina nije na tom području uspjela napraviti ništa i to je činjenica, od toga ne treba bježati. Mi ne bježimo od brojke nezaposlenih, znamo da će ona rasti, da će rasti tijekom ove godine, da će biti vjerojatno najveća negdje u proljeće i da će se onda s vremenom sezonskim zapošljavanjem ta brojka smanjivati i to je taj bimodalni oblik krivulje koji u Hrvatskoj je godinama. Prema tome, tu nema tajni. Bila je tajna samo koji broj je točan. Dakle, istina ponekad boli, ali istina je ta. I mi ne bježimo od te brojke. O toj brojci znamo i tu brojku pokušavamo na onaj način na koji cijeli svijet to radi i Europa pa i mi olakšati tim ljudima koji su u ovom trenutku na Zavodu za zapošljavanje. Prvo da oni koji nemaju iskustva to iskustvo steknu, drugo oni koji imaju poslovnu ideju da otvore tvrtku da im to omogućimo da to naprave za malo kuna, a da imaju poticaj, da oni koji su nažalost godinama isključeni iz tržišta rada i jednostavno su zaboravili kako izgleda raditi i biti u kolektivu da putem javnih radova ih imat ćemo prilike, meni je drago što je zastupnik Kalmeta imao jednu vrlo konstruktivnu diskusiju i imat će priliku oko zakona. Zakon je upravo sad u saborskoj proceduri, mislim da u četvrtak je na Odboru za zakonodavstvo, promjene Zakona o poticanju zapošljavanja i ono što ste vi rekli sve će to biti u ovom novom zakonu. Dakle, moći će mjeru zapošljavanja bez zasnivanja radnog odnosa koristiti i oni koji su radili, konobarili, radili sve druge poslove osim svoje struke, jedini uvjet će biti da nemaju radnog staža u svojoj struci. Također, dosad je uvijek bio 90 dana na Zavodu za zapošljavanje da možete koristiti mjeru. Po novome će biti 30 dana, dakle odmah kada se prijavite u Zavod za zapošljavanje. Također, zajedno sa Ministarstvom turizma razgovaramo i tražimo mogućnost da reguliramo stalnog sezonca u turizmu. Mi smo turistička zemlja i trebali bi imati institut stalnog sezonca, a s druge strane isto tako ćemo omogućiti i turističkim tvrtkama koje se bave turizmom s obzirom da one imaju sezonski dio da taj sezonski dio nema utjecaj na korištenje ovih mjera. Tako da sve one barijere koje imamo ćemo, evo krenuli smo ih micati i jednostavno omogućiti ljudima da se Kad govorimo o Zavodu za zapošljavanje točno je, novi Statut je donesen. Nije samo promjena u nazivima, promjena je i u djelokrugu. Dakle, područne službe koje su u Splitu, Rijeci, Osijeku, Varaždinu i Zagrebu će biti područne službe koje će brinuti o regiji i mi isto tako imamo isto razmišljanje, dakle želimo da i politika zapošljavanja bude regionalna politika, nije isto Slavonija i Dalmacija. Dakle, da i tu se taj regionalni dio osjeti osjeti i da politika zapošljavanja bude spuštena na razinu regije, na razinu grada i da i lokalna zajednica i županije i gradovi imaju utjecaj na samu politiku zapošljavanja. Također se mijenja i ustroj zavoda. Dakle, nije samo da ćemo imati pomoćnika. Dakle negdje otprilike oko 3 pomoćnika da znatiželju otkrijemo. i dosada su bili pomoćnici samo se nisu zvali pomoćnici nego su bili načelnici određenih dijelova središnje službe. Središnja služba se isto tako mijenja na način da onaj dio koji je osnovna djelatnost zavoda bude maksimalno razvijen, a onaj drugi dio koji je uslužni dio dakle onaj dio koji podržava ovaj osnovni dio da bude reduciran na najmanju mjeru. I pomoćnici će biti, evo da zadovoljim i tu znatiželju, neće biti ni ove stranke niti one stranke bit će ljudi koji su i dosada obavljali te poslove na razini zavoda i jednostavno će se odabrati od tih ljudi unutar zavoda ljudi koji će biti pomoćnici. Prema tome, nikakvo politiziranje, nikakvo zapošljavanje izvana jednostavno preustroj zavoda sa time da preustroj zavoda odgovara trenutku u kojem sada jesmo. Također će se i područni uredi, odnosno područne službe će se isto tako preustrojiti na način da glavni dio tih službi službi bude onaj koji je okrenut prema onome koji trebaju biti, a to je onaj dio koji je vezan uz savjetovanje, dakle da se ide prema korisniku. Mi u pojedinim službama imamo na jednog savjetnika tisuću i nešto Preraspodjelom ljudi unutar, dakle ne novim zapošljavanjem smo smanjili negdje prosječno 1 na 600. Cilj nam je da daljnjim preustrojem i oslobađanjem od poslova koji nisu nužni da rade savjetnici da dođemo negdje 1 na 300. Također ćemo ustrojiti i tzv. call centar, dakle gdje ljudi će dobivati informacije jer sada znamo da u Zavodu za zapošljavanje skoro pola radnog vremena savjetnika otpadne na telefoniranje i odgovore na pojedina pitanja. Prema tome želimo da savjetnici rade samo ono što trebaju raditi, a to je savjetovanje sa nezaposlenima. Također, unutar zavoda se osnivaju posebni centri koji će biti tihi partneri svima onima koji budu krenuli u samozapošljavanje. Dakle, tu će biti i praćenje tih novih tvrtki koje se budu osnivale i pomoć svim tim ljudima da se snađu u šumi propisa i financija. Dakle, zavod kreće jednim drugim smjerom i ono što sasvim je sigurno da nakon ovih promjena zavod više neće biti mjesto gdje ćete dolaziti lupati žigove da ste nezaposleni nego će biti mjesto gdje ćete doći i proći onaj proces koji će omogućiti da nađete posao. zavod maksimalno okreće prema poslodavcima i poslodavci će u Zavodu za zapošljavanje imati svog partnera koji će onda i njima jednom predselekcijom omogućiti da dobiju kvalitetne ljude za radna mjesta koja se budu otvarala. U vrijeme krize kada se ne otvaraju radna mjesta tada država mora uskočiti sa svojim mjerama, a ovo jesu mjere. I za kraj da spomenem brojke, 7,5 tisuća ljudi u ovom trenutku je u mjeri rada bez zasnivanja radnog odnosa, preko 35 tisuća ljudi u Hrvatskoj je bilo u javnim radovima. Ono što sada vidimo jedan veliki entuzijazam ljudi prema prema mjeri samozapošljavanja i tu svakim danom imamo sve više i više zahtjeva. I također ostaje onaj dio koji je vezan uz obrazovanje i tu smo dosta restriktivni, ali smo uspjeli da oni ljudi koji odu u taj sustav obrazovanja imaju šansu da se zaposle u preko 80% slučajeva i ne želimo bacati novce za prekvalifikaciju za ona zanimanja koja u Hrvatskoj ne možemo zaposliti. Dakle, nadam se da ćemo za razliku, evo od najave da HDZ neće podržati ove izmjene zakona, nadajmo se da će podržati izmjene Zakona o poticanju zapošljavanja koji očito da je doveo do pomaka i na samom tržištu rada i na samom području nezaposlenih. I samo za jedan kraj jednu dobru stvar koju smo pokrenuli, a to je pokrenuli smo vaučere u poljoprivredi. U ovom trenutku je negdje preko 70 tisuća ljudi kupilo onu knjižicu sezonskog radnika u poljoprivredi. Dakle, preko 70 tisuća ljudi radi na poljoprivredi, mi ih ne računamo u ovaj dio, mi ih i dalje vodimo, neki od njih su nezaposleni i dalje ih vodimo kao nezaposlene. I ono što je isto tako važno, prodano je skoro oko 180 tisuća vaučera, što znači da je taj dio crnog tržišta ili sivog tržišta smo pokazali da je vidljiv i počinjemo sređivati stanje i u tom dijelu. Hvala vam lijepo. **Leko, Josip (SDP)** Hvala i vama poštovani ministre Mirando Mrsić. Na vaše izlaganje prijavljene su 3 replike. Idemo redom. Poštovani zastupnik Josip Borić. Izvolite poštovani zastupniče. Hvala lijepo. Pa evo, moram priznati da me ministar, evo drugi put danas iznenadio kada tvrdi da brojke nisu dobre, tj. da mi kao saborski zastupnici, hrvatska javnost gledajući službene stranice Hrvatskog zavoda za zapošljavanje zapravo imamo krive brojke. A da je to nasljeđe bivše vlasti, mada se nekih 15 tisuća ljudi skrivalo ili se nije skrivalo itd. Ona imamo priču o jalovoj raspravi, a onda raspravljamo o zakonu i usput ministar pohvali kao najboljeg ili najbolju ravnateljicu upravo tu ravnateljicu zavoda za zapošljavanje. Što nam poručuje? Da ta najbolja ravnateljica nama servira krive podatke, da mi zapravo nemamo točnu brojku nego da su to onako nasljeđa koja jednostavno onda vuku jedno za drugim neke druge nove brojke. A brojke egzaktne, one kažu da smo mi u 3 mjesecu 2010. imali 317 tisuća nezaposlenih, 2011. 330, 2012. 339 da smo u kolovozu 2011. imali 285, a u ovoj godini 301 tisuću. Da smo u srpnju imali 287 2011., a da ove imamo 298. I to su brojke i ako nećemo njima vjerovati kako da vjerujemo prvom, a još tom prvom dodajemo kroz ovaj zakon i desetak novih pomoćnika, da svi zajedno broje koliko mi zaposlenih ili nezaposlenih imamo. Mislim da nije dobro da ministar, službeni predstavnik Vlade ovdje govori na takav način. Da mi govorimo o brojkama koje zapravo nisu točne. Evo, samo toliko. **Leko, Josip (SDP)** E ovo mi se sviđa, odgovor na repliku poštovani ministar Mirando Mrsić. Ja ću samo kratko, dakle ravnateljica Hrvatskog zavoda za zapošljavanje radi svoj posao i njen posao je bio da radi to što je radila i to joj honoriramo. Ali je politika ta koja je naredila, a imala je očito i zakonsko uporište jer je u zakonu stajalo da svi oni koji odu na obrazovanje se automatski brišu iz same evidencije Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, to je tako. Politika je ta koja je odlučila da to tako bude, ne ravnateljica. Hvala lijepa poštovani ministre. Druga replika, poštovani zastupnik Stjepan Milinković. Izvolite. **Milinković, Stjepan (HDZ)** Zahvaljujem gospodine predsjedniče. Pa drago mi je gospodine ministre da ste primijetili konstruktivnu raspravu kolege Kalmete koji je izrazio želju, kao što je želja svih nas ovdje u ovom visokom domu, nema ni jednog ovdje zastupnika koji ne bi želio da ta brojka nezaposlenih se smanji. Ali naravno svako od nas ima svoje načine rješavanja. I u tom smislu ste i vi razmišljali i govorili ste o sezonskom radu, o sezonskom radu. Ja sam se već pobojao, na kraju ste ipak spomenuli jedno važno područje jer treba uvažavati i ove regionalne mogućnosti, regionalne prilike. Dakle, nismo svi u istim mogućnostima. Vi ste govorili u turizmu, govorili ste onda ipak na kraju ste spomenuli tu poljoprivredu o kojoj se baš ne govori toliko puno u ovom visokom domu. Ali i spomenuli ste taj koliko je bilo vaučera, koliko je bilo zaposlenih. No, međutim želim vas upozoriti, želim reći da je u poljoprivredi unatoč tih vaučera, unatoč tih mogućnosti se događa nešto posve suprotno, koje je dakle na dodatni način ovu brojku nezaposlenih povećava. farmi je već zatvoreno ove godine, oko 30 tisuća krava je već isto tako riješeno. Znači ako računamo slijedom 3 tisuće farmi, koliko se broj nezaposlenih povećava u tom dijelu? A još i sve ove okolnosti. Dakle, ni vaučeri, ni sve okolnosti i napori koji se ulažu ne mogu pomoći jer stanje u poljoprivredi je katastrofalno i složeno. A to je bila jedna zelena grana na kojoj se moglo da se postavilo kvalitetno kod one situacije s mlijekom, zasigurno je moglo se izbjeći ova katastrofa. Hvala lijepo. obrazlagao što jest zavod, kako ga mi vidimo zapravo zavod, većina ljudi kako ga vidi, što bi zavod trebao biti. U potpunosti se slažem s njim, kad je rekao da zavod ne smije biti institucija koja će udarati pečate i koja će bilježiti broj nezaposlenih. I ta vizija koju ste vi iznijeli sasvim sigurno da se nitko, ne postoji ovdje u Saboru tko se ne bi s vama složio. Slažem se još u jednoj stvari s vama i samo bih htio podcrtati to, to su te sporne prekvalifikacije o kojima ste vi govorili, koje su se događale 2010., 2011. godine. Pa s ovog mjesta pozivam DORH isto tako da posveti pozornost. zavod za zapošljavanje je sklapao sa raznim sumnjivim agencijama ugovore o prekvalifikaciji. Ljudi koji su se prekvalificirali, reći ću vam samo jedan slučaj, inženjerka prehrambene tehnologije nakon 6 godina fakulteta trebala je staviti polog, zadužnicu 50 tisuća kuna da bi se prekvalificirala za turističkog animatora s plesom u vodi, tako piše u tome. Njezino školovanje je koštalo kad smo izračunali, nemam točne računice, jer nisam znao da ćemo o tome, ali mogu vam podastrijeti podatke, dokumente. Veliki novac se okretao ovdje i mislim da se radi o pranju novca, mislim da se radio o kriminalu. Pa zato s ovog mjesta kao saborski zastupnik pozivam nadležne institucije da prekontroliraju i sasvim sigurno da tih 15 tisuća ljudi nije dobilo adekvatne poslove, nije dobilo adekvatnu naobrazbu a sasvim sigurno nije s razlogom skinuto sa popisa, i to se s ministrom u potpunosti slažem. Hvala. **Leko, Josip (SDP)** Hvala lijepa. Ovime smo raspravu o tekstu zakona završili. Glasovat ćemo kada se steknu uvjeti.